potpredsednike i ministre u Vladi da u skladu sa članom 271. Poslovnika i članom 16. stav 2. Zakona o Vladi

predsednika, potpredsednike i ministre u Vladi da potpišu i predaju tekst zakletve.Dame

i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Vlade, potpredsednici, ministri, molim vas da pozdravimo himnu Republike Srbije.

pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu. Zahvaljujem svima na učešću. Hvala.